**Jarnjak, Ivan (HDZ)** Prelazimo na 2. točku dnevnog reda, to je - Prijedlog zakona o strukovnom obrazovanju, prvo čitanje, P.Z.E. br. 208 Kod donošenja ovog zakona primjenjuju se odredbe Poslovnika koje se odnose na prvo čitanje zakona, članak 144. do 150. Prijedlog akta primili ste u pretince. Raspravu su proveli Odbor za europske integracije, Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu, Odbor za razvoj i obnovu, Odbor za rad i socijalno partnerstvo, Odbor za zakonodavstvo i Odbor za gospodarstvo. Izvješća ste primili na sjednici. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti prijedlog? Da. Uvaženi Želimir Janjić, državni tajnik u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa. Hvala lijepa poštovani potpredsjedniče Hrvatskoga sabora. Poštovane zastupnice i zastupnici pred nama je Zakon o strukovnom obrazovanju u prvom čitanju, dopustite da vas upoznam s nekoliko podataka. U sustavu srednjega obrazovanja od svih učenika, dakle negdje oko 186 tisuća učenika, 75% je u sustavu strukovnog obrazovanja, 25% u sustavu gimnazija. Mi do sada nikada nismo imali poseban zakon o strukovnom obrazovanju nego se ova materija uređivala sa dva zakona. To je Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i to je Zakon o obrtu. Sada predlažemo da ovo normiramo posebnim zakonom iz dosta razloga, dakle temeljno je zapravo da ovaj sustav tako i treba normirati obzirom da je specifičan, obzirom da je za svako gospodarstvo jako bitan i obzirom da treba posebice u ovome vremenu biti fleksibilan da se vrlo brzo može prilagođavati novim potrebama tržišta rada ili nastavka obrazovanja u obrazovnoj vertikali ili cjeloživotnoga učenja. Naravno tehnologije se vrlo brzo mijenjaju i to je također jedan od jakih razloga zašto ovo trebamo urediti na jedan drugačiji način nego do sada. Mi smo donijeli strategiju razvoja strukovnog obrazovanja u Republici Hrvatskoj i zapravo nismo jedini sve europske zemlje žele unijeti promjene u svoje strukovno obrazovanje upravo iz ovih razloga koje sam spomenuo. Međutim, kada je riječ o pristupanju Europskoj uniji mi nemamo nikakvih zahtjeva u tom smislu, ali postoji samo jedan članak, jedna odredba koja se odnosi na usklađivanje sa pravnom stečevinom Europske unije, to je članak 2. koji govori da djeca građana zemalja Europske unije mogu pod jednakim uvjetima upisati programe strukovnog obrazovanja i školovati se kod nas kao i naši građani. Ta odredba će stupiti na snagu naravno danom stupanja Republike Hrvatske u Europsku uniju, pa je to tako napisano i u prijelaznim i završnim odredbama. Naravno da se ovaj zakon naslanja i na neke druge strateške dokumente kao što je plan razvoja sustava odgoja i obrazovanja od 2005. do 2010. godine i naravno da se također naslanja i na nacionalni program mjera za uvođenje obveznog srednjeg obrazovanja. Ovim zakonom definiraju se ciljevi strukovnog obrazovanja koji obuhvaćaju stjecanje kvalifikacija potrebnih tržištu rada, ali i za daljnje obrazovanje i za cjeloživotno učenje. Ono što želim posebno naglasiti što je bitno u ovome zakonu, predviđeno je osnivanje vijeća za strukovno obrazovanje, dakle jednoga tijela koje bi zapravo strateški promišljalo promjene u sustavu strukovnog obrazovanja. To tijelo bi bilo sastavljeno od dosta dionika koji su upućeni na ovaj sustav strukovnoga obrazovanja. Nadalje, u ovom zakonu definiraju se ustroj i djelokrug Agencije za strukovno obrazovanje, jedan dio koji nije obuhvaćen Uredbom o osnivanju Agencije za strukovno obrazovanje, a ovdje im dajemo još neke ovlasti i to je dosta bitno. Naime, Agenciju za strukovno obrazovanje jesmo osnovali da bismo imali bolju podršku sustavu strukovnog obrazovanja koji je tako velik, a prije smo u Zavodu za školstvo imali samo devet savjetnika koji su pokrivali svih ovih 75%. Utvrđuju se obrazovni sektori, 13 u strukovnom obrazovanju i o svakom obrazovnom sektoru treba brinuti sektorsko vijeće. Sektorsko vijeće je zamišljeno kao tijelo koje će prije svega formirati nadležno ministarstvo pa tako recimo sektorsko vijeće koje će pokrivati zdravstvene programe, njega će imenovati ministar zdravstva što je i najlogičnije, ali naravno od svih onih dionika koji su upućeni na taj sektor i njihova zadaća će biti utvrditi prije svega standarde zanimanja, to je ono što ste spominjali i u prethodnoj raspravi, dakle prvo standarde zanimanja. To će pomoći i mreži programa pa će se tim standardima zanimanja moći vrlo jasno reći da u nekom mjestu tamo ta škola nema uvjete, nije dostigla taj standard da bi mogla obrazovati za to zanimanje. Dakle, to će pomoći osnivačima prilikom utvrđivanja mreže programa pa ako hoćete i mreže škola, što smo utvrdili prošlim zakonom koji smo donijeli ovim temeljnim Zakonom o obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, a teče onaj rok od godinu dana u kojemu osnivači to trebaju napraviti. Drugo što će napraviti sektorsko vijeće, to je utvrditi standard kvalifikacija. Dakle, to su oni ishodi obrazovanja, dakle to je jedna nova paradigma koja nije karakteristična samo za nas, nego zapravo za čitav europski školski sustav. I u konačnici će se doći do kurikuluma pojedinih programa, pojedinih zanimanja u određenim sektorima. I to je onaj pristup za koji smo se svi zalagali, pa usuđujem se reći i svi ovdje u Hrvatskom saboru. Nadalje, uvode se ovim zakonom i kreditni bodovi koji se dodjeljuju za nastavni predmet strukovne kvalifikacije. Jedan kreditni bod je ekvivalent za 25 sati opterećenja prosječno, prosječnog opterećenja polaznika ukoliko je uspješno potvrdio stečene kompetencije, a jednom stečeni bodovi nekog nastavnog predmeta strukovne kvalifikacije priznaju se kao stečeni dio svake druge strukovne kvalifikacije koja se sastoji od tog nastavnog predmeta, a time se zapravo omogućuje volja i horizontalna i vertikalna prohodnost nego što je bio slučaj do sada. Ja ću ovdje samo naglasiti, znači vezano je uz sate, da ne bi bilo možda nekakvih drugačijih tumačenja. Nadalje propisane su posebnosti strukovnih kurikuluma te definirani minimalni udjelu ključnih u odnosu na strukovne kompetencije. Uvodi se sustav osiguranja kvalitete strukovnog obrazovanja i to na način da u školama koje imaju strukovne programe imenuju posebna povjerenstva koja su dužna brinuti o kvaliteti sa točnom strukturom kao što ste vidjeli u prijedlogu ovoga zakona. Dakle, uz ono što imamo u Nacionalnom centru za vanjsko vrednovanje obrazovanja, provedbu nacionalnih ispita, vanjsko vrednovanje škola, u samim školama imamo ovdje i te timove za kvalitetu koji će voditi računa o tomu i koji će sami dakle kroz nekakav postupak samovrednovanja određivati mjere, rokove u kojem će ostvariti neke od svojih ciljeva i ukloniti eventualno neke slabe točke koje imaju u svom radu. Propisuju se uvjeti za upis polaznika u srednje strukovno obrazovanje, a kandidatima s teškoćama ustanova za strukovno obrazovanje osigurava upis u skladu s rješenjem nadležnih službi. Polazniku koji je na više od dvije godine iz opravdanih razloga prekinuo svoje obrazovanje, omogućuje se nastavak obrazovanja uz određivanje uvjeta za nastavak i stjecanje kvalifikacije ako je kurikulum izmijenjen, a moguće da bude jer predviđamo da svakih najmanje pet godina to i činimo. Dakle, do sada se postavilo pitanje ako se upisao po jednom programu trebao je po tomu i završiti. Međutim, ako je u međuvremenu prekinuo svoje obrazovanje, želio bi ga završiti, a program se izmijenio što sad učiniti? Ovdje dajemo odgovor na to pitanje. Propisuje se mreža kurikuluma i ustanova za strukovno obrazovanje koje predlažu odgovarajuća sektorska vijeća. Prava i obveze ustanove za strukovno obrazovanje polaznika i poslodavca iz provedbe praktične nastave i vježbe utvrđuju se Ugovorom o provedbi praktične nastave kod poslodavca, a taj postupak utvrđivanja uvjeta te obrasce Ugovora o provedbi praktične nastave propisuje ministar. Dakle, za svako naukovanje mora se sklopiti ugovor sa poslodavcem u obrtništvu. Recimo to je sklapanje ugovora sa licenciranom obrtničkom radionicom i to se uređuje međusobnim ugovornim odnosima. Utvrđuje se pravo na nagradu koju polazniku isplaćuje poslodavac za vrijeme izvođenja praktične nastave i vježbi kod poslodavca, a sukladno vremenu provedenom na praktičnoj nastavi, osim možda u nekim djelatnostima gdje je nekim drugim propisom drugačije određeno. I na koncu, određuju se uvjeti za obavljanje poslova nastavnika stručno teorijskih sadržaja, nastavnika praktične nastave i vježbi, strukovnih učitelja i suradnika u nastavi. Ja ću vas podsjetiti da kada smo donosili Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi da smo brisali onu odredbu koja je bila restriktivna u našemu sustavu i koja je rekla da se s navršenih 65 godina života i najmanje 20 godina mirovinskoga staža mora ići u mirovinu. Međutim, kako govorimo o deficitu posebice nastavnika stručnih predmeta, mi smo makli tu odredbu i prihvatili da vrijedi odredba iz iz općega propisa, dakle Zakona o radu, ako se s poslodavcem drugačije ne dogovori, da premostimo taj nedostatak tih stručnih kadrova. U ovakvome rješenju mi sada idemo korak dalje u tomu pa kažemo da kada je riječ o stručnim predmetima da prihvaćamo 180 ECTS uz dodatak, kako smo do sada zvali, pedagoško-psihološkoga obrazovanja koje podrazumijeva također određeni broj ECTS na onim fakultetima koji će dati i te kompetencije. I na kraju moram spomenuti i centre novih tehnologija. Mi ih imamo, dakle to su naši centri izvrsnosti, imamo ih 16 u ovome trenutku u Republici Hrvatskoj. Ovim zapravo obvezujemo te centre da osiguraju provedbu nastave onim školama koje gravitiraju tomu području kako bi se maksimalno osposobili za svoje zanimanje za koje se obrazuju u onim uvjetima koje eventualno u svojoj školi nemaju, a vrlo je bitno. gospodine potpredsjedniče, za uvod ovoliko. Hvala svima koji ćete sudjelovati u raspravi koje ćete dati svoj doprinos, a mi ćemo sigurno to razmotriti u okviru pripreme drugoga čitanja. Pa ako je od vas netko zainteresiran sam sudjelovati u pripremi drugog čitanja mi smo otvoreni i za tu mogućnost. Hvala vam najljepša. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. Želi li izvjestitelji odbora uzeti riječ?

Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu Hrvatskog sabora razmotrio je na 10. sjednici prijedlog Zakona o strukovnom obrazovanju. Razmotrio ga je jasno kao matično radno tijelo, a uvodno obrazloženje je podnio predstavnik predlagatelja. Do sada je zakonom bio reguliran u Hrvatskoj samo manji dio sustava strukovnog obrazovanja tj. obrazovanje vezano uz tzv. vezane obrte. Ono je kao što ste čuli riješeno Zakonom o obrtu, kao i provedbenim propisima na temelju tog zakona. Potreba donošenja zakona koji će regulirati strukovno obrazovanja, dakle ukazuje se već dulje vrijeme. Strukovno obrazovanje bilježi iznimno dinamičnu aktivnost, osobito od otvaranja pregovora za pristupanje Hrvatske Različitim programskim dokumentima u Hrvatskoj, bijeli dokument o strukovnom obrazovanju i osposobljavanju, prijedlozi, preporuke u svezi s politikom strukovnog obrazovanja i osposobljavanja radne skupine u sklopu CARDS-a 2002, dakle pripremljena je izrada prijedloga Zakona o strukovnom obrazovanju. Cilj je razvijanje kvalifikacija temeljenih na kompetencijama i to na razini sektora uz obavezno uključivanje socijalnih partnera. Sustav temeljen na zakonu koji se predlaže, treba omogućiti trajno usklađivanje strukovnog obrazovanja s potrebama tržišta rada tj. izgradnju sustava strukovnog obrazovanja i osposobljavanja za cijelo životno učenje i što je posebno važno mobilnost zaposlenih. U raspravi je utvrđeno da je ovaj prijedlog zakona konačno odgovara na mnogobrojna pitanja koja su se postavljala na području strukovnog obrazovanja. Suvremeno vlada materijom, uzimajući u obzir stajalište i prijedloge poslodavaca, kao i specifičan položaj učenika, polaznika strukovnog obrazovanja, a sve to na normativno pravno kvalitetan način. Važnost ove regulative može se izraziti činjenicom da strukovne i umjetničke škole u Hrvatskoj čine tri četvrtine svih srednjih škola u Hrvatskoj. Osobito je istaknuta važnost rješenja upravljanja ovim područjem. To je u prvom redu konstituiranje Vijeća za strukovno obrazovanje sa širokim autonomnim oblastima, te 13 sektorskih vijeća za svako obrazovno područje. U ovim organizacijskim oblicima sigurno će se postići suradnja svih zainteresiranih sudionika strukovnog obrazovanja. Pozdravljena su i rješenja za poboljšanje položaja nastavnika stručnih predmeta, kao i regulativa potrebita da bi se osnovali tzv. centri novih tehnologija u ustanovama za strukovno obrazovanje. Odgovarajuću pozornost u raspravi posvećena je i pitanju nagrađivanja učenika u tim školama, te je predlagatelju upućeno više korisnih sugestija. Na koncu bih rekao da je tijekom rasprave u saborskom odboru zaključeno da za razliku od prethodnog zakona o kojem smo raspravljali i gdje je bilo dosta, dosta primjedbi, da je ovo vrlo kvalitetan zakon. Primjedbi velikih nije bilo, niti sugestija, jasno da se taj zakon u nekim dopunama poboljša. I sve u svemu predlaže se hrvatskom zakonu da prihvati prijedlog Zakona o strukovnom obrazovanju, a sve primjedbe i prijedlozi uputit će se predlagateljima radi pripreme konačnog prijedloga zakona. Hvala. Odbor za rad i socijalno partnerstvo? Uvaženi zastupnik i predsjednik odbora Boris Kunst. Izvolite. Poštovani predsjedniče, državni tajniče, kolege zastupnici. Odbor za rad i socijalno partnerstvo Hrvatskog sabora na 12. sjednici održanoj 3. prosinca ove godine, raspravljao je o prijedlogu Zakona o strukovnom obrazovanju. Nakon uvodnog izlaganja predstavnika predlagatelja u raspravi je istaknuto, da suvremeni sustav strukovnog obrazovanja treba odgovarati potrebama i zahtjevima tržišta rada, što postojeći sustav strukovnog obrazovanja nije u dovoljnoj mjeri omogućavao. Pozitivnim je ocjenjeno uređenje ove materije posebnim zakonom, budući da postojeći način uređenja strukovnog obrazovanja bio je sastavnim djelom općeg obrazovanja. Sinergija učenja i rada uz cijelo životno učenje, te povezanost s gospodarstvom glavne su novine ovog prijedloga zakona. Isto tako u raspravi je ukazano da je potrebno jasnije definirati razliku između formalnog i neformalnog učenja. Nadalje, dobro bi bilo preispitati odredbu o broju članova sastava Vijeća za strukovno obrazovanje, posebice u dijelu koji se odnosi na broj predstavnika sindikata, te zastupljenost predstavnika osoba sa invaliditetom. Kako ovaj prijedlog zakona nije raspravljen na gospodarsko socijalnom vijeću, odbor je preporučio predlagatelju da upozna sve socijalne partnere sa predloženim zakonom, te razmotri njihove primjedbe, preporuke kako bi se do drugog čitanja ovog zakona postigla suglasnost svih relevantnih čimbenika. Nakon rasprave odbor je jednoglasno odlučio predložiti Hrvatskom saboru da donese sljedeći zaključak. A to je da prihvaća se prijedlog Zakona o strukovnom obrazovanju i drugo sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja uputit će se predlagatelju da ih razmotri prilikom izrade konačnog prijedloga zakona. Hvala lijepa. Zahvaljujem. Odbor za zakonodavstvo? Ne. Odbor za gospodarstvo? Ne. Nekoliko obavijesti. Prvo, sjednica Odbora za ravnopravnost spolova održat će se dana u 14,00 sati u dvorani "Ivana Kukuljevića". Drugo, danas ćemo raditi bez pauze i vjerojatno nešto dulje navečer kako bi pristigli određenu i planiranu dinamiku koju smo si odredili za donošenje, odnosno usvajanje zakona. Oni koje smo predvidjeli da prije pauze bi trebali usvojiti. I otvaram raspravu. Prvo su klubovi. U ime kluba SDP-a, uvaženi zastupnik Gvozden Flego. Izvolite.

obzira na činjenicu da smo ljetos donijeli Zakon o osnovnom i srednjem obrazovanju sada je pred nama Prijedlog zakona o strukovnom obrazovanju koji mi smatramo opravdanim. On je opravdan jer je strukovno obrazovanje ne samo kvantitativno dominantno u srednjem obrazovanju nego je on opravdan i zbog gospodarskih razloga i sasvim specifičnih zahtjeva strukovnog obrazovanja u svijetu pa tako i u Hrvatskoj. On je jednako tako opravdan jer regulira materiju koja bi mogla i trebala biti od strategijskog interesa za Republiku Hrvatsku s obzirom da razinu razvoja njezinog gospodarstva u kojoj je upravo kvalitetno osposobljena radna snaga u ovom srednjem domenu da tako kažem mogla dati novi impetus razvoju i novom ciklusu razvoja. Po našem sudu zakon je vrlo sretno riješen. On je dobro strukturiran, on je logički uređen, on ima dakle svoj logički slijed i tok, on je nomotehnički uredan začudo konzekventno i konzistentno slijedi kurikularnu koncepciju i na taj način ga i pozdravljamo. On je kratak ali vrlo sadržajan i on osim toga ide u redovitom postupku tako da ćemo imati dva čitanja na dva različita zasjedanja što je ako mogu citirati jedan dio jutrošnje rasprave materijalni dokaz da se i u tom ministarstvu mogu postizati određeni rezultati koji su kvalitetni, pogotovo kada se posegne za stručnjacima izvan ministarstva pa bi naša sugestija bila da se u buduće i to tako radi, dakle da se ministarstvo osloni na one ljude koji znaju i mogu to tako činiti. Zakon je iznad svega suvremen, svega suvremen, on je suvremen zbog toga što je orijentiran prema ishodima učenja prema kojem je orijentirana većina europskog obrazovanja u razvijenim zemljama. On pretpostavlja i horizontalnu i vertikalnu prohodnost ili mobilnost. On govori o modularnosti premda bi naša sugestija bila da se tamo modularnost nešto dalje razradi, na primjer ako su određena zanimanja uvjetovana apsolviranjem određenih modula. Pa recimo, moguće je da između autolimara i autolakirera postoji razlika u tri modula i onda bi bilo optimalno da se prijelaz iz jednog zanimanja u drugo prelazi apsolviranjem samo tri modula a ne cjelokupnim obrazovanjem, ili između automehaničara i recimo autoelektričara. predlažemo da se to dalje razradi. On pretpostavlja stalni razvoj strukovnog obrazovanja i na taj način je suvremen i dinamičan jer se kao što znate stalno mijenja i sektor proizvodnje prilagođavajući se znanstveno-istraživačkim rezultatima. rezultatima. On zahtijeva usklađivanje sa tržištem rada i konačno je to zakon koji i normativno predviđa da služi potrebama tržištu rada i da to tržište na neki način lokomotira. On predviđa i socijalne partnere u dogovoru. On razlikuje formalno, neformalno i informalno obrazovanje. I konačno, ja se nadam da je on u skladu sa onom europskom agencijom i njezinim normama koja se brine o strukovnom obrazovanju "European Training Foundation" koja ima svoju ekspozituru i u Hrvatskoj, te uostalom na taj način omogućava i ona rješenja koja su kompatibilna sa europskim standardima. On jednako tako govori o mreži programa što je nama mnogo draže nego govoriti o mreži škola. On govori o centrima novih tehnologija i zapravo tu spominje izvrsnost. Dakle, on je u mnogim aspektima vrlo suvremen i napredan i kod nas izaziva veliko zadovoljstvo. Usprkos tome mi imamo nekoliko prijedloga možda više tehničke naravno nego supstancijalne. Mi recimo mislimo da bi, ja ću ih iznijeti ali vrlo kratko, neću ih elaborirati da formalno učenje označava djelatnost. Dakle, to je na stranici sedam a članak 3. 3. stavak 5., dakle da formalno učenje nije ono koje je samo zbog unapređenja znanja nego zbog stjecanja i unapređenja znanja i vještina. Dakle, formalno je utoliko što dobivamo određeni certifikat ili diplomu kad završimo određeno obrazovanje. Onda mislimo da u članku 3. stavak 6., dakle isto to treba govoriti. Članak 4. stavak 2. mi bismo mnogo radije upotrebljavati suvremenu terminologiju, dakle umjesto spolne ravnoteže mi bismo govorili o rodnoj ravnoteži, umjesto dijelova kurikuluma uvrstiti, ja mislim da treba ovdje staviti da je riječ o izbornim predmetima i dijelovima kurikula u članku 8. stavak 9. U članku 13. na primjer mi mislimo da bi nakon definicije agencije trebalo najprije spomenuti njezinu djelatnost a tek onda od čega se sastoji, tko je formira itd., dakle sasvim tehnička primjedba. I u članku 34. mi bismo predložili da se ne upisuje u kurikulum nego da se upisuje u ustanovu koja provodi kurikulum. Dakle, teško se upisati u kurikulum ako ga razumijemo kao onaj naputak po kojem se izvodi nastava. To je što se zakona tiče. I sad još jedno zadovoljstvo sa zakonom. Sektorska vijeća će zasigurno doprinijeti lakšoj lakšoj realizaciji svega onoga što zakon propisuje i nadamo se da će ona biti tako formirana da omoguće vrlo dinamičnu i krajnje kompetentnu promjenu koju strukovno obrazovanje zaslužuje. Donošenjem zakona međutim imamo dvije poteškoće. S jedne strane on donosi i propisuje vrlo visoke standarde i čini nam se da će za njegovu primjenu biti potrebna znatno veća sredstva od onih koja su predviđena donošenjem zakona. I naprosto ne znamo kako ćemo u ovoj krizovitoj situaciji s time izići na kraj. drugo, ja bih i ovdje spomenuo i neka mišljenja, gotovo prigovore nekih strukovnih i interesnih udruga a koja su istovremeno i naši stavovi. Mislim da je potrebno obaviti još niz priprema za implementaciju zakona. Sektorska vijeća, njihovo formiranje dakle od najkompetentnijih ljudi kao što sam spomenuo. Potom jedna bolna točka na koju smo upozoravali da su rokovi u Zakonu o osnovnom i srednjem obrazovanju potpuno nerealni. To su nacionalni kurikulumi. Nacionalna kurikula bi morali se odnositi, dakle donijeti da bi cijela stvar mogla funkcionirati. Jednako tako, treba donijeti strukovne kurikule da bi to bilo moguće i bojim se da će njihovo donošenje biti jednako tako komplicirano, pokatkad i bolno kao i donošenje nacionalnih kurikula. kurikula. Treće, riječ je zapravo o nacionalnom kvalifikacijskom okviru, dakle riječ je o nomenklaturi zanimanja i njezinom opisu. I mislim da tu ne treba, ako smijem tako reći, otkrivati toplu vodu, nego da se naprosto uvelike treba povesti za europskih kvalifikacijskim okvirom koji je donesen i u njega unijeti samo neke možebitne hrvatske specifičnosti a nadamo se da ih neće biti previše. Konačno sredstva za opremu i pogotovo radionice, će biti potrebna znatno veća jer je strukovno obrazovanje možda najzapuštenije u Republici Hrvatskoj. Na taj način mislimo da će uvelike biti reguliran prostor srednjeg obrazovanja uz gospodine državni tajniče i gospodine predsjedniče odbora još jednu primjedbu koju ste i spomenuli u izvještaju, ja bih je ovdje naglasio, kada bude donesen i zakon o umjetničkom obrazovanju, onda će srednje obrazovanje biti u potpunosti regulirano, i mi se nadamo da će to biti obavljeno na vrijeme tako da možemo primjenjivati taj zakon i u sljedećoj školskoj godini. To su kolegice i kolege razlozi zbog čega će Klub SDP-a podržati ovaj zakon a nadam se da će predlagači usvojiti ove naše primjedbe ili barem razmisliti o njima. **Jarnjak, Zahvaljujem. Još jedna obavijest. Obavještavaju se članovi Odbora za obranu, da će se 10. sjednica održati danas u 16,30 u dvorani Ivana Mažuranića 84. sa točkom dnevnog reda, "Prijedlog odluke o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske u mirovnim misijama Ujedinjenih naroda.". U ime kluba HDZ-a, uvažena zastupnica Ivanka Roksandić. Izvolite. Hvala gospodine potpredsjedniče, gospodo državni tajnici, kolegice i kolege. Pa evo kao što smo čuli već i u ovom uvodnom izlaganju, izlaganju našeg predsjednika Odbora, strukovno obrazovanje u Hrvatskoj dio je srednjoškolskog obrazovanja, ali u posljednjih nekoliko godina izrađeno je i nekoliko dokumenata koji su kreirali i pratili njihov razvoj. U planu razvoja sustava odgoja i obrazovanja koje je Vlada donijela 2005. do 2010. strateški ciljevi koji proizlaze iz ovog dokumenta je svakako i uređenje ovog područja u obrazovanju koje je za sada, kao što je rekao kolega Flego bilo uglavnom regulirano isključivo zakonom, ovim temeljnim zakonom o odgoju i obrazovanju i još jednim zakonom, Zakonom o obrtu. Pored čitavog niza propisa, provedbenih propisa koji su proizlazili iz ostalih zakona koji su vezani uz strukovno obrazovanje, jednog ovakvog temeljnog zakona koji će se baviti isključivo strukovnim obrazovanjem do sada nismo imali. Zanimljivo je čak da 24% učenika upisuje trogodišnje srednje škole, 45% četverogodišnje obrazovanje. Oni su do sada upisivali 344 programa strukova koje izvodi 6 tisuća 681 nastavnik učitelj, stručni učitelj. Navodim brojke samo zato da bismo dobili uopće sliku koliki je dio upravo upravo u sustavu obrazovanja, koliki se dio odnosi na ovo strukovno obrazovanje koje do sada nije bilo posebno regulirano. I moram ovdje napomenuti da i mi podržavamo i pokušavamo potaknuti ministarstvo da napokon i umjetničko obrazovanje dobije svoj zakon o umjetničkom obrazovanju, da bismo na neki način zatvorili tu jednu sredinu srednjoškolskog obrazovanja u Hrvatskoj. Agencija za strukovno obrazovanje podsjetiti ću sve nas, osnovana je u siječnju 2005. i imala je nekoliko ciljeva u svom početku osnivanja i u trenutnom ovom sada svom radu, a to je prije svega da pomogne svima onima u sustavu strukovnih škola da se pripreme, evo i za provedbu jednog ovakvog budućeg zakona ali imala je i zadatak redefiniranje obrazovnih strukovnih sektora, redefiniranje zanimanja po obrazovnim strukovnim sektorima, definiranje izlaznih znanja, vještina i kompetencija za svako zanimanje i napokon izradu modernog i otvorenom kurikuluma za svako pojedino zanimanje. Dobro je što se osim agencije i ministarstva u izradu i ovoga zakona i svega ovoga što je bio cilj i zadaća agencije uključilo čitav niz, ja bih rekla i socijalnih i drugih partnera, od sindikata, Hrvatske udruge poslodavaca, različitih ministarstava, Hrvatske gospodarske komore, Hrvatske obrtničke Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, fakulteta, strukovnih ustanova, pa i samih strukovnih škola koje su sudjelovale u izradi ovoga. Zahvaljujući ovakvom partnerstvu, a prije svega partnerstvu između Hrvatske obrtničke komore, ministarstva i strukovnih škola koje provode obrazovanje za obrtnička zanimanja, još 2004. godine uspjelo se dualni sustav u obrazovanju obrtničkih zanimanja staviti u jedan jedinstveni školski sustav za strukovno obrazovanje u trogodišnjem, obrtničkom trajanju, što je uvelo vjerujte puno reda u strukovnim školama. Ovakav dobar model primijenjen je koliko vidim i na izradu ovoga zakona i svih ovih zadaća koje su pred nama i vjerujem da je zato kao što je kolega Flego rekao, došlo do izuzetno dobrog i modernog zakona koji je pred nama. Kroz dva velika projekta CARDS 2002. koji se bavio strukovnim obrazovanjem i osposobljavanjem i CARDS 2003. koji je jačao škole za strukovno obrazovanje i osposobljavanje, osnivanjem centara izvrsnosti koje je ovaj program CARDS 2003. dao potporu za 13 projekata u različitim županijama i gradovima za opremanje modernih kabineta, kabineta novog tehnologijskog razvoja, upravo takvih centara izvrsnosti, dakle, jedan veliki dio škola koje mogu reći su gotovo na svim regijama, odnosno županijama su pripremljene za jedno takvo obrazovanje, ja ću spomenuti tehničku školu u Sisku koja je dobila jedan takav centar izvrsnosti koji upravo može pomoći svim strukovnim školama iz Sisačko-moslavačke županije da i obrazuju za zanimanje i za prekvalifikaciju i za dokvalifikaciju za različite oblike i formalnog i neformalnog i informalnog informalnog obrazovanja. Upravo to i jest zamisao ovakvih centara što je jako dobro. Rekao je i kolega Flego da smo s 29 strukovnih područja strukovnih sektora smanjili na 13 što je dobro. Smanjili smo i broj zanimanja i to je dobro i prilagodili se tako prepoznatljivosti u Europi jer imali smo različitih zanimanja u strukama. Mogu vam reći dugo godina sam bila djelatnik u strukovnoj školi pa bi bilo smiješno da sad nabrajam neka zanimanja koja su gotovo definirana za izradu donjišta, gornjišta kod cipela, za obradu čestica odvajanjem čestica dakle unutar jednog zanimanja imali smo po 3, 4 različita nazivlja. Prema tome mislim da je zaista dobro što smo i ove strukovne sektore smanjili i što radimo na smanjenju broja zanimanja. Od tri umjetnička došli smo do jednog umjetničkog sektora i zato mislim da bi Zakon o umjetničkom obrazovanju trebao zaista državni tajniče doći uskoro pred ovaj Sabor i da bi trebali olakšati umjetničkim školama rad. Sposobnost sustava strukovnog odgoja i obrazovanja i osposobljavanja ogledat će se i u prepoznavanju trenutnih i budućih potreba tržišta rada pri čemu će svakako biti nužno razviti i sustav prikupljanja podataka na nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini. Potrebe fleksibilnosti ovoga sustava postići će se razvoj modularne organizacije «curriculuma», danas smo već ovdje to i spominjali i metodologiji, ispričavam se, u čijem je središtu prije svega učenik, a temeljit će se na izbornim vještinama, znanjima i izlaznim kompetencijama. Ovaj sustav strukovnog obrazovanja morao bi biti dio cjelokupne strategije gospodarskog razvoja a predloženim testom zakona omogućuje se jednaka dostupnost svima da kroz redovito školovanje, prekvalifikacije, dokvalifikacije i cjeloživotno učenje priznavajući formalne, neformalne, informalne oblike stjecanja znanja, vještina i kompetencija. Važan dio ovog predloženog zakona je i reguliranje partnerstva o kojem sam nešto govorila i uključivanjem svih socijalnih partnera i drugih u razvoj i održavanje sustava strukovnog odgoja i obrazovanja i osposobljavanja. Predloženi zakon, rekao je i kolega Flego i slažem se s njim, je dobar. Obuhvatio je sve elemente značajne za strukovno obrazovanje od ciljeva, stjecanja strukovnih kvalifikacija, definicije «curriculuma» u strukovnom obrazovanju što je važno i naročito važno da se sada i lokalna zajednica i i sama školska ustanova, ustanova koja provodi ovo obrazovanje u okviru 15% od ukupnog programa i plana može uključiti u izradu i treba uključiti u izradu dijela «curriculuma». Zakon razrađuje, već je i državni tajnik rekao i sustav kvalitete obrazovanja za što se imenuje povjerenstvo. Vrlo smo često do sada upravo prigovarali strukovnim školama da iz ovih škola izlaze učenici koji nemaju adekvatne adekvatne kompetencije, koji nisu spremni za tržište rada i koji možda dovoljno ne poznaju samo zanimanje za koje se obrazuju. Mislim da je dobro da imamo sada samo kontrolu kvalitete, da je dobro da u drugoj godini provjeravamo rad učenika, polaznika na praktičnoj nastavi jer ona i jest temelj u strukovnom obrazovanju ali ne samo učenika nego i poslodavca i onoga koji tu praksu daje i pruža jer je vrlo često do sada bilo teško izmjeriti upravnu vrijednost onih radionica, onih poslodavaca bilo obrtnika, bilo malih, srednjih poduzetnika koji su u svojim radionicama organizirali Mislim da je dobro zato što ovaj zakon predviđa još nešto a to je da se osnivač ustanove, škole uključi u osiguranje mjesta za izvođenje praktične nastave moram vam reći iz iskustva da do sada polaznici ili samo Obrtnička komora koja je do sada sklapala ove ugovore za obavljanje prakse su bili prepušteni sami sebi. Nagovaranju, traženju, moljenju poslodavaca o tome hoće li ili neće primiti učenika na praksu. Još jedna dobra stvar je u ovom zakonu, a to je ova novčana naknada u visini isplaćene neto plaće u Republici Hrvatskoj u određenom postupku za polaznike koji borave za određeno vrijeme izvođenja praktične nastave. Normalno u zakonu se predviđa sukladno vremenu provedenom na praksi i u određenom postotku za prvu, drugu i ostale godine što je dobro jel' prema sposobnostima koje učenik može uopće u tom određenom periodu pokazati. osobnog iskustva, govorim ovdje kao bivši ravnatelj jedne strukovne škole, a to sam predložila i na odboru u raspravi mišljenja sam da ovaj postotak se ne smije ograničiti već bi trebalo gospodine državni tajniče kao motivaciju svakom učeniku omogućiti i još dodatnu nagradu tako da ovaj zakon mora predvidjeti mogućnost da poslodavac može nagraditi učenika i izvan ovih postotaka. Dakle prema onome što on postiže kao kao rezultat rada na praksi. Vezano uz to što polaznici čine na praksi je i ova odredba u zakonu koja je dobra a vjerujem da je proizašla iz onoga što kolege koji rade u strukovnim školama imaju, a to je da ove strukovne škole i ustanove vrlo često pružaju usluge ili proizvode neke predmete koji se kasnije daju na tržište rada pa zakon predviđa i da se dobit od ovih namjena iskoristi isključivo za obavljanje razvoja djelatnosti. To je dobro. Vi na taj način ono što škola, ja ću reći rječnikom zaradi, može itekako pratiti nazad upravo u ovaj dio uređenja praktikuma, poboljšanja i opreme i standarda jedne škole. I spomenula sam ove centre, centre koji će imati posebnu ulogu, za koje se zalažemo ali i centre i način na koji će moći se u svim područjima dakle u svim županijama u regijama omogućiti da se što bolje i napravi, i sami ste rekli, a i ovaj zakon će pomoći napraviti novu mrežu škola, ja bih isto tako rekla, bolje novu mrežu programa, nego škola jer zaista u ovom trenutku na terenu imamo svašta. Dakle, imamo škole koje nemaju ni dobro opremljene kabinete, ni materijalne, ni od ovih tehničkih uvjeta, pa do, rekla bih kadrovskih uvjeta, a proizvode neka neka nova zanimanja. Evo, na kraju, vidim da mi vrijeme ističe, mislim treba pozdraviti ovaj zakon. On će svakako u primjeni pokazati se je li dobar ili nije. Klub zastupnika Hrvatske demokratske zajednice podržati će ovaj zakon u prvo čitanju. Nadam se da ćete i uvažiti neke od ovih izrečenih primjedbi i isto tako zaključiti ću da očekujemo i rješavanje ovog posljednjeg u paketu zakona, a to je Zakon o umjetničkom obrazovanju. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. Prelazimo na pojedinačnu raspravu. Prvi je uvaženi zastupnik Zvonimir Mršić. Nema ga. Gubi pravo na raspravu. Drugi je uvaženi zastupnik Anton Mance. Izvolite. **Mance, Anton (HDZ)** Gospodine potpredsjedniče Sabora, državni tajniče, kolegice i kolege. Moram reći da smo dobili jedno kvalitetno obrazloženje ovoga zakona kao i komentare i rasprave koje su vodili moje kolege gdje je izneseno jako puno informacija, prema tome, možda ću se u nekom dijelu ponoviti, ali pokušati ću i komentirati nešto gdje se i slažem sa prethodnicima kako to izgleda i u praksi. Dakle, ovim se zakonskim prijedlogom usklađuje zakonodavstvo Republike Hrvatske sa zakonodavstvom Europske unije, iako mislim da je državni tajnik rekao da nam to nije obaveza, ali ja smatram da je to jako dobro što ćemo mi donijeti ovaj zakon. Strukovno obrazovanje dio je srednjoškolskog obrazovanja u Republici Hrvatskoj, a uređeno je odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Zakona o obrtu. Strukovne škole koje mi dijelimo na tehničke, industrijske i obrtničke, ovisno o vrsti nastavnog plana i programa i njihovom trajanju. Tehničke i industrijske škole rade po programima koji su doneseni sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju, a program obrtničkih zanimanja donijelo je Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva na prijedlog Hrvatske obrtničke komore, a uz suglasnost Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa, a sve u skladu sa Zakonom o obrtu. se ne razumije./ … obrazovanja u Republici Hrvatskoj nije u potpunosti usklađen s potrebama tržišta rada, što je jako važno naglasiti, a to su i moji prethodnici također podvukli kao važno jer se nisu u dovoljnoj mjeri provodile analize tržišnih potreba. Postojeći nastavni planovi i programi ne omogućavaju u dovoljnoj mjeri usvajanje suvremenih znanja. Ti planovi ne prate u potpunosti razvoj novih znanja i tehnologija. Manji dio sustava uređen je Zakonom o obrtu kao i provedbenim propisima donesenim na temelju navedenog zakona. Potreba za novim zakonom proizlazi iz činjenice da ovako veliki dio sustava odgoja i obrazovanja do sada i nije bio uređen potrebnim zakonom, odnosno posebnim zakonom. Strukovno obrazovanje ima specifične potrebe koje su usmjerene na učenike kao korisnike, ali i potrebe vezane za tržište rada, dakle za poslodavce. Ovaj prijedlog zakona predviđa uključenost svih interesnih grupacija kroz sustav Vijeća za strukovno obrazovanje i osposobljavanje iz sektorskih vijeća, što je također dobro i uključivanje. Potreba za donošenjem ovog zakona postoji već duže vrijeme, a vezana je i za otvaranje pregovora za pristupanje Republike Hrvatske Europskoj uniji. Pripreme su provođene, a izradila ih je radna skupina, znači strategija i zakonodavstvo u sklopu KARC-a 2002. godine, zatim strukovno obrazovanje i osposobljavanje i modernizacija i izgradnja institucija. Nužno je razvijati kvalifikacije na kompetencijama na razini sektora uz obvezno uključivanje socijalnih partnera. Prioritet je i poduzimanje mjera za jačanje ugleda strukovnog obrazovanja, što zahtijeva otvoren, fleksibilan, individualiziran sustav koji osigurava brzu tranziciju u radni život ili dalje obrazovanje, te podupire razvoj kompetencija u skladu s tržištem rada. Dakle, moderan sustav strukovnog obrazovanja odgovara na potrebe pojedinca i na način da analizira sadašnji i predviđa buduće trendove na tržištu rada te obrazovnu ponudu prilagođenu zahtjevima tržišta rada. Ovim ćemo zakonom dobiti moderan sustav strukovnih kvalifikacija, trajno usklađivanje strukovnog obrazovanja s potrebama tržišta rada. Definirati će se i uloga nastavnika u sustavu orijentiranom na rezultate učenja te i uspostaviti sustav osiguranja kvalitete strukovnog obrazovanja. Osobno smatram da treba provesti modernizaciju strukovnih škola, odnosno bolje rečeno školskih radionica sa novim strojevima jer se ne može nastava, pogotovo praktična temeljiti samo na pomoćnim, da kažemo simulatorima, već pogotovo u našim centrima koji se nalaze van glavnoga grada gdje nema dovoljno licenciranih radionica. Tu će nastati razlika jer mi ćemo u Zagrebu to moći vrlo, po meni kvalitetno realizirati i ovaj zakon primijeniti, međutim van Zagreba ili u centrima, pa čak i većim gradovima u pojedinim županijama, mislim da nije moguće, nema dovoljno takvih licenciranih radionica i tu bi moglo doći u pitanje provođenje zakona. Zbog toga smatram da je potrebno, dakle školske centre, dakle tehničke škole i industrijske opremiti i naravno da je to velik novac. To je već i gospodin Flego spominjao, dakle mislim da je potrebno i da će biti potrebno biti uložiti i određena sredstva. Što se tiče stjecanja strukovnih kvalifikacija, ja pošto je već dosta toga rečeno pažnju bih posvetio samo članku 6., alineja 5. koja govori da se standardi zanimanja iz strukovnih kvalifikacija redovito usklađuju s potrebama tržišta rada u pravilu svakih 5 godina, znači da će se kroz ovaj zakon školstvo strukovno da će pratiti, dakle sva dostignuća novih tehnologija. Sustav osiguranja kvalitete strukovnog obrazovanja, dakle provesti ćemo pod racionalnu mrežu programa, zatim jedinstvenom bazom podataka, sustavom vrednovanja, poticajem i korekcijskim mjerama. Ako kriteriji za upis budu, kao što su ponekad i bila samo broj djece u pojedinoj lokalnoj zajednici, a ne ovi drugi kriteriji o kojima sam govorio, znači kakva nastavna sredstva ima određena škola, kakve stručne nastavnike ima, zatim tradiciju, onda nećemo postići ono što smo rekli u uvodu, a što bi trebali dobiti sigurno ovim zakonom. Ustrojstvo sustava strukovnog obrazovanja i nadležnosti, dakle organizacija i provedba govori o uvjetima upisa, dakle nastavku obrazovanja što nije bilo uvijek moguće, dakle kad je došlo do prekida obrazovanja, zatim izvođenje praktične nastave, što je jako dobro da se to naglasi da tu dignemo rejting strukovnog obrazovanja, zatim provođenje praktične nastave. Uvjeti i obveze ustanova i polaznika, uvjete koje mora ispunjavati poslodavac, dakle o tome je isto tako već bilo prije toga govora. Zatim o polaznicima se govori također u ovom zakonu, dakle kakav je status polaznika, uvjeti nastavka obrazovanja. Poglavlje o nastavnicima, također određuje uvjete koji su propisani tko može biti nastavnik, kakve mora imati kvalifikacije kao i ostali suradnici. Na kraju treba reći da ovaj prijedlog zakona konačno odgovara na brojna pitanja koja su postavljena u području strukovnog obrazovanja. Dakle, škole, kao što smo već čuli podatak, strukovne, dakle ove tehničke, industrijske i obrtničke čine 3/4 svih srednjih škola odnosno upravljanjem ovim područjima riješena su konstituiranjem dakle kao što je tu predloženo Vijeća za strukovno obrazovanje sa autonomnim ovlastima, te 13 sektorskih vijeća za svako obrazovno područje. I ovi centri koji već postoje. Dakle, osnovat će se i novi centri, novih tehnologija kako bi se mogla pratiti dakle modernizacija industrije. Ja ipak moram reći isto tako da iako možemo reći da mi ovo usklađujemo sa zakonima Europske unije moram reći da kad stranci dolaze, potencijalni investitori u naše poslovne zone, dakle jer dio poslovnih zona koji ima trgovački karakter vjerojatno nema takvih pitanja. Ali poslovne zone gdje se razgovara o proizvodnji. Moram vam reći da sam imao slučajeve da su stranci koji su dolazili k nama pitali prvo kakvu mi to školu imamo u tom mjestu i tražili su da obiđu školu, tražili su da obiđu školu, tražili su u prvom redu da uđu u školske radionice da vide na kakvim se to sada nastavnim sredstvima, dakle da nisu to samo simulatori već i potreba strojeva što joj onda daje i nekakvu dodatnu garanciju da će onaj tko i tu uloži i dobiti takvu stručnu radnu snagu kakva njemu treba. I zbog evo svega navedenog na kraju podržat ću ovaj zakon u prvom čitanju. Hvala. Zahvaljujem. Uvaženi zastupnik Nevio Šetić. Izvolite. **Šetić, Nevio (HDZ)** Zahvaljujem uvaženi gospodine potpredsjedniče, poštovani državni tajniče sa suradnicom, gospođe zastupnice, gospodo zastupnici. Odmah na početku ću reći da podržavam, snažno podržavam ovaj prijedlog zakona o strukovnom obrazovanju iz nekoliko razloga, ali prva dva činim najvažnijim. Prvo, što ovakav zakon uopće nismo imali do sad koji regulira ovu materiju strukovnog obrazovanja. A drugo što smo već jedno desetljeće i više raspravljali, a to je usklađivanje naše politike strukovnog obrazovanja sa europskim iskustvom tamo gdje želimo biti i na tome se provodilo puno rekao bih europskih programa u Hrvatskoj i mislim da se u tome uspjelo. I ovaj zakon tko ga precizno pročita vidi da je to uvažio i da se to regulira osobito članak 3. to otkriva koji unosi puno novih termina u ovaj sustav. Isto tako ovaj zakon nameće pitanje, ključno pitanje koliko su strukovne škole usklađene sa tržištem rada. To je ono osnovno, jer upravo je to perspektiva učenika koji ima takvu školu i svih nas rekao bih na neki način jer je bila česta primjedba da imamo zanimanja koja se ne mogu primijeniti u praksi, u radu. Isto tako želimo reći da je ovdje riječ o stotinama programa kojih ima u školama, u trogodišnjim, četverogodišnjim programima da ih ima ukupno 344. Isto tako da ovaj zakon zahvaća najveći broj učenika u srednjim školama, a to je gotovo 126000. To ne smijemo zaboraviti. Isto tako da u ovom području radi gotovo 6700 učitelja, jedan problem koji također imamo, a to je nedovoljna osposobljenost učitelja, odnosno neadekvatnih škola koje je potrebno ovdje imati i vidim da je tu materiju ovaj zakon dobro zahvatio i da stvara sada adekvatne uvjete za kvalifikaciju upravo onih ljudi koji rade sa takvim učenicima. To je po meni jako važno i to je prema europskom iskustvu i to modernizira hrvatsko školstvo u pogledu strukovnog obrazovanja. I rekao bih, upotrijebio bih jednu riječ da zakon ovime modernizira cijeli ovaj sustav i to vidim da je velika zasluga rekao bih višegodišnjeg rada, timskog rada na ovome ovome zakonu. Kad kažem timskog, ne mislim samog ministarstva, nego i vanjskih subjekata od Obrtničke komore, od drugih gdje je rezultiralo jednim ovakvim kvalitetnim pristupom. Isto tako, a ne želim ponavljati ono što su i kolege rekle već u jednoj rečenici podcrtati. Stvoreni su uvjeti za izradbu Zakona o strukovnom obrazovanju nužno je razvijati kvalifikacije temeljne na kompetencijama na razini sektora uz obavezno uključivanje socijalnih partnera. Mislim da je ta slika, ta situacija stvorena sa ovim zakonskim prijedlogom tako da vjerujem da će do drugog čitanja možda još neke dimenzije se poboljšati. Ali ovaj zakon će unijeti jednu novu dinamiku, jednu novu odgovornost, jedan novi prostor u strukovno obrazovanje. Želim se ovdje samo kratko osvrnuti na članak 3. da vidite koliko to unosi novoga, koji definira neke nove pojmove, pa ću ih samo pročitati neke. Pojedini izrazi u ovom zakonu znače strukovno obrazovanje, strukovno osposobljavanje, strukovno usavršavanje, formalno učenje, neformalno učenje, informalno učenje, kompetencije, ključne kompetencije, strukovni kurikulum, strukovna kvalifikacija, razine kvalifikacija, kreditni bod, standard zanimanja, modul, profil kompetencija kvalifikacije. Nemam vremena objašnjavati sve ove nazive, ali želim, sami ovi nazivi govore o kompleksnosti i promjena koje su izvršene, koje treba osvijestiti u praksi i dati im pravu dimenziju koja će onda se oživjeti u školama, u stručnim organizacijama i općenito u tržištu rada. Isto tako, želim pohvaliti i još neka rješenja o ovom zakonu, a to je članak 14. koji govori Vijeće za strukovno obrazovanje ima 17 članova i onda se vidi upravo ta dinamičnost, integriranost svih subjekata koji su zainteresirani za kvalitetu strukovnog obrazovanja. Jer u to vijeće jednog člana daje na prijedlog Hrvatske udruge poslodavaca. Jedan član je Hrvatska gospodarska komora, jedan član Hrvatska obrtnička komora, dva člana iz reda gospodarstvenika, dva člana predstavnika sindikata, jedan na prijedlog ministarstva nadležnog za gospodarstvo itd. Želim samo reći koliko je to sveobuhvatni posao jer upravo će to osigurati onu dinamiku promjena programa kada je potrebno nešto usavršiti. To mi se čini da do sad nismo imali. I još ću nešto reći što mi se čini da je uvažilo i europski sustav i naše potrebe se o tome često raspravljalo, a to je članak 27., 28. a to su dužnosti poslodavca i dužnosti obveznika polaznika programa, odnosno pogotovo kada učenici idu na praksu, na naukovanje. I to je sada jasno regulirano. Jasno se vidi što ima dužnost poslodavca, što treba pratiti, što treba ocjenjivati, koje obveze ima i s druge strane obveze polaznika. Dakle, redovito pohađanje praktične nastave ili vježbi, te drugih obveznih obrazovnih oblika, redovito ispunjavanje svojih nastavnih obveza, postupanje sukladno uputama, postupanje u skladu sa propisima, čuvanje imovine itd. unesena je ono što kažemo odgovornost. Onaj respekt prema tome na jednoj i drugoj strani. I još samo jedna rečenica i to se još vrednuje i dobiva se naknada, odnosno učenik dobiva za to nagradu i to je jasno definirano. Pohvaljujem sve to još jednom i podržavam ovaj zakon. Zahvaljujem. Imamo jednu repliku, uvažena zastupnica Tatjana Šimac-Bonačić. Izvolite. **Šimac Bonačić, Tatjana (SDP)** Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Kolega slažem se s vama da sigurno ovaj zakon donosi, doprinosi kvaliteti strukovnog obrazovanja. Kad ste spomenuli povjerenstvo za kvalitetu djelatnika u ovom strukovnom obrazovanju, mene interesira, zapravo struku interesira pa ja sada postavljam pitanje, temeljem čega će se u biti raditi izvješće tog povjerenstva po kakvom obrascu, odnosno da li će se možda donositi dakle uredba još za to? Evo kolega će, državni tajnik. Hvala lijepo. Oprostite uvaženi zastupniče, prvo morate dignut pločicu za odgovor na repliku kak' se razme ne. Tak je. Sad izvolite, imate riječ, uvaženi zastupnik Nevio Šteić. **Šetić, Nevio (HDZ)** Ispričavam se gospodine potpredsjedniče, u žaru polemike htio sam samo reći gospođi da da to pitanje bi trebalo zamoliti državnog tajnika, ja ne bih mogao točno odgovoriti. Ali mislim da je pitanje na mjestu. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. Upravo se državni tajnik javio. U ime Vlade, uvaženi Želimir Janjić, državni tajnik u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta. Izvolite. Hvala lijepa poštovani potpredsjedniče. Prije svega želim zahvaliti svim zastupnicima koji su bilo u ime odbora, bilo u ime klubova ili pojedinačno raspravljali o ovom prijedlogu zakona i zahvaljujem se na svim izrečenim komplimentima. Želim vrlo jasno reći da ono što ste vi spominjali, Agencija za strukovno obrazovanje koja je utemeljena koncem 2005. godine sada je u situaciji da se prihvati onih poslova zbog koje smo je i osnovali. I upravo ovaj zakon o kojem govorite je rađen tako da je Agencija za strukovno obrazovanje preuzela na sebe najveći dio posla i angažirala sve dionike koje ste i vi spominjali, dakle sve one koji su zainteresirani, a ovdje ću naglasiti posebice komore i Hrvatsku gospodarsku komoru i Hrvatsku obrtničku komoru, ali i Hrvatsku udrugu poslodavaca i sindikate. Pa tako kada je ovdje bilo rečeno od strane zastupnika Kunsta koji je na čelu odbora da se očekuje da se raspravi i na Gospodarsko-socijalnom vijeću, naravno da hoće prije pripreme drugoga čitanja, sigurno da ćemo raspraviti s njima, ali želim reći da su oni bili uključeni u izradu ovoga zakona kao zainteresirane strane i da su se aktivno u to uključili. Tako da ta rasprava koja će biti na Gospodarsko-socijalnom vijeću najvećim dijelom će vjerojatno potvrditi ovo u čemu su i sami sudjelovali. dopustite jednako tako da kažem kada govorite o opremanju, kada govorite o programima mi smo rekli da ćemo kroz sektorska vijeća donijeti standarde zanimanja da to pomogne mreži programa, onda vam moram reći da smo mi ovih godina posebice vodili računa o opremanju naših strukovnih škola dijelom iz sredstava državnog proračuna, a dijelom iz zajma Svjetske banke. Dakle već treći puta idemo u takav natječaj i evo on se sada upravo finalizira, ja se nadam da će uskoro ova oprema već treću godinu ući u naše strukovne škole. Moram jednako tako reći da to čine i osnivači naših škola, da čine i druga ministarstva, da čine i pojedini gospodarski subjekti tako da se situacija bitno promijenila u odnosu na nekadašnja vremena na bolje. I na koncu hvala vam lijepo na ovim preporukama da ovaj ciklus zaokružimo i donošenjem Zakona o umjetničkom obrazovanju. Ja ću vam obećati da ću u suradnji s agencijom imenovati povjerenstvo već do konca ove kalendarske godine i stvoriti sve uvjete da započnu s radom odmah u siječnju mjesecu tako da tijekom iduće godine računamo, da provedemo u proceduru i moguće do konca godine donesemo i taj zakon i slažemo se potpuno s vama da je to nešto što je svakako potrebno učiniti. Hvala. **Jarnjak,

to nije nigdje normirano. Ovaj puta normirano i vrlo jasno kažemo da u našim strukovnim školama po takvoj strukturi kakva je predložena tražimo da se sastave povjerenstva koja će dakle čitavo vrijeme pratiti realizaciju osiguranja kvalitete. Dakle … će sve ono zapravo što se radi, detektirati neke slabe točke, donositi mjere, određene rokove, s kime, kada to sve realizirati i na taj način doprinijeti unapređenju kvalitete kako bismo imali po svršetku srednjoškolskoga obrazovanja bolje stručnjake, a ako žele nastaviti obrazovanje u obrazovnoj vertikali bolje pripremljene za studiranje bilo na stručnim ili sveučilišnim studijima da budu efikasniji da prosjek ne bude nekakav visoki kao što je bio do sada i da svakako što viši postotak završi studij koji upiše. Zahvaljujem. Idemo dalje s pojedinačnom raspravom, uvaženi zastupnik Goran Heffer. Izvolite. **Heffer, Goran (SDP)** Poštovani gospodine potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, poštovani gospodine državni tajniče, kolegice i kolege zastupnice i zastupnici. Najprije odmah u uvodu želim izraziti zadovoljstvo što je uopće zakon o strukovnom obrazovanju ušao u saborsku proceduru. Kvalitetno strukovno obrazovanje, a pogotovo kadrovi koji izlaze iz strukovnog obrazovanja su proizvod jednoga procesa koji će omogućiti da se razvija cjelokupno gospodarstvo Republike Hrvatske. Stoga bez obrazovane, osposobljene, stručne i kompetentne radne snage nema niti proizvodnje kao temeljnog cilja, a nema slijedom toga niti razvoja, nema niti uključenosti u moderne svjetske tehničke-tehnološke tokove, nema rekao bih niti osiguranja uvjeta za stabilno socijalno društvo. No strukovno obrazovanje ima niz specifičnosti, to je prije svega povezanost sa tržištem rada, odnosno s poslodavcima pa je stoga podložno određenoj dinamici u smislu promjenjivosti i tržišnom prilagođavanju. Zbog starog kontakta s praksom značajan dio pri tome ujedno i rekao bih važniji dio strukovnog obrazovanja je praktična nastava koja sama po sebi također ima svoje specifičnosti. Ove prethodne dvije specifičnosti uvjetuju i obrazovanje i kompetenciju stručnog kadra koji nije standardni stručni kadar koji se obrazuje, odnosno educira na institucijama pedagoškog tipa. Jedna od specifičnosti strukovnog obrazovanja i tada se upravo u taj vid obrazovanja uključuje najveći broj osoba koje imaju posebne uvjete u smislu obrazovanja, a to su prije svega osobe s invaliditetom, to su prije sveg osobe s posebnim interesima i to su prije svega osobe koje žele nastaviti razvijati svoj strukovni oblik obrazovanja koji su do tada završili. Zbog navedenih specifičnosti ja očekujem da će ovaj zakon omogućiti bolje uređivanje sustava strukovnog obrazovanja kako u području definiranja i prava obveza korisnika, odnosno polaznika takvog obrazovanja. Tako jednostavno u području definiranja kompetencije nastavanoga kadra. Te povezanosti školskih institucija s gospodarskim uvjetima kojima bi nakon prolaska kroz taj jedan cjelokupni sustav svi polaznici mogli naći posao, te osigurati uvjete za egzistenciju. Jer vjerujem da je to naš glavni cilj da osposobimo ljude da danas sutra sami osiguraju svoju egzistenciju, da ne budu ovisni o nekakvim socijalnim programima države. Naravno, da je ovako ambiciozan zakon, a pogotovo njegova realizacija u praksi, nužno vezan uz uvjete odvijanja nastave u samim školama. Prije svega uz nastavnu opremu koja je već nekoliko puta apostrofirana u u prethodnim raspravama kolega, a i na samim odborima je o tome nešto govorilo. Također tijekom rasprave na odborima ukazana je na eventualno moguće probleme zbog nedovoljne opremljenosti evo sada je gospodin držani tajnik nešto više rekao, dakle da postoji programi koji će to u principu riješiti. Naime, danas bi suvremeni nastavni program u jednoj tehničkoj školi svakako morao u ovom školskom praktičnom djelu, dakle ne vezano uz praksu u gospodarskom subjektu biti poduprt opremom za područja poput automatike, robotike, CNC obrada, pneumatike, elektrohidraulike, mehatronike a sve to utemeljeno na jednoj informatici u prvom redu u pogledu specijaliziranih softvera koji omogućuju kako upravljanje takvim elementima u nastavi, tako i danas sutra u samoj praksi, odnosno u tvornicama u kojim očekujemo da bi naši polaznici nakon završetka se mogli zaposliti. Takva je opremljenost izuzetno važna, kako zbog stupnja razvoja tehnike koja grabi što se kaže koracima od 7 milja, tako i zbog onoga što je navedeno i u ovom djelu koji smo dobili kao rani materijal, a to je otvaranje pregovora sa Europskom unijom. Dio ovih potreba će se ukoliko zato budu postojale mogućnosti moći riješiti kroz povezanost s praksom, odnosno kroz gospodarske subjekte. Dio će se moći riješiti ovdje već nekoliko puta spomenute određene poslovno educirajuće centre, ili tehnologijske centre, ili centre izvrsnosti, bez obzira kako se zvali. U principu znamo o čemu se radi. Ukoliko postoje na određenom području, odnosno ukoliko postoji potreba za njihovim otvaranjem, ako već nisu otvorene. Naravno da jedan, a ja bih rekao onaj najvažniji dio se opet se vraća u škole. I upravo stoga ja očekujem da će i matično ministarstvo, a evo imam uvjeravanja gospodina državnog tajnika, ovaj dio ne prepustiti samo školama, nego jednim sustavnim programiranim načinom pristupiti, omogućiti školama da sukladno nekakvim prijedlozima koji će razraditi kako sa terenom, dakle poslovnim subjektima, tako s ministarstvom itd. omogućiti da se i oni osposobe. Na kraju mogu samo potvrditi većinu dosadašnjih rasprava, a to je da je ovaj zakon jedna dobra podloga za ostvarivanje dobrog i kvalitetnog strukovnog obrazovanja u Republici Hrvatskoj, pa ću ga stoga i osobno podržati. Naravno u ovom djelu potrebno je naglasiti da postoji i još jedan problem koji ovdje nije spomenut, to je problem državnih matura događa među učenicima ovih dana, dakle određeno nezadovoljstvo što se strukovne škole izjednačuju sa gimnazijama i sličnim školama u pogledu državnih matura. Ovo je još jedan problem koji treba na određeni način kompenzirati, odnosno riješiti. Pa vas ja molim, gospodine državni tajniče da evo i o tome vodite računa. Hvala vam lijepa. Zahvaljujem. Imamo jednu repliku, uvažena zastupnica Tatjana Šimac-Bonačić. **Šimac Bonačić, Tatjana (SDP)** Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče, državni tajniče. Kolega Hefer rekli ste spomenuli ste državnu maturu i mislim da postoji problem za držanu maturu. Naime, dali će postojati dodatno obrazovanje, dali će postojati zapravo za savladavanje sadržaja za tu državnu maturu? Kaže se da će se moći odabirati izborni predmeti, međutim i tu vidim jedan problem, a to je odrediti standarde, odnosno tko će financirati ponovno jednu takvu edukaciju kada odnosno određeni predmeti. Jer se može dogoditi da bude 1 do 5 učenika, vrlo mali broj učenika. Tko će to financirati i na koji način to napraviti? Hvala lijepa. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. Idemo dalje sa raspravom. Uvaženi zastupnik razumije./… ja vas molim, replika i odgovor na repliku. Državni tajnik će dobiti riječ kada ju zatraži u ime Vlade. Idemo dalje s pojedinačnom raspravom. Uvaženi zastupnik Frano Matušić. Izvolite. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Pa ja ću nastojati biti kratak, obzirom da je do sada puno rečeno i to vrlo pozitivno o ovom zakonu koji je doista vrlo kvalitetan. Ukratko riječ je o jednom modernom zakonu koji na sveobuhvatan način, premda ima samo četrdesetak dosita na sveobuhvatan način rješava sva pitanja, odnosno glavninu najvažnijih pitanja u strukovnom obrazovanju, posebice imajući na umu tržište rada. Novine koje donosi ovaj zakon i koji je zapravo po prvi puta rješavan na ovakav specifičan način su izuzetno značajne od uvođenja Vijeća za strukovno obrazovanje koji na neki način uvlači sve one koji su zainteresirani za strukovno obrazovanje kao što je Gospodarska komora, Obrtnička komora, poslodavci i svi ostali. Dakle, uvlači ih u sam sustav obrazovanja na način da budu na neki način nadzornici i kvaliteta pogotovo kroz sektorska vijeća i kvalitetnije nastave i kvaliteta obrazovanja. I ja bih rekao da će doista će biti jedan doprinos kvaliteti i doista će značiti jednu kvalitetnu podlogu za ono što svi želimo, a to je snažniji gospodarski razvoj i prije svega rast u ovom području malog i srednjeg poduzetništva. Jer ovo je preduvjet za ostvarenje tog rasta. Ono što ovaj zakon čini izuzetno kvalitetnim je da odgovara upravo na potrebe tržišta rada. I stoga evo ja mislim da mogu se priključiti svima onima koji su do sada iznijeli sve pohvale, da ne spominjemo posebnosti koje zakon definira. Posebno je važno istaknuti naravno da će zakonom se zapravo i kroz ovaj sektorska vijeća i kroz povjerenstava za kvalitetu, unaprijediti standard i zanimanja. I da će se oni zapravo definirati. Oni sada su u takvom stanju da nisu ni definirani. Pa dakle ovim zakonom će se oni definirati. Drago mi je da ste najavili da ćemo konačno krenuti sa izradom Zakona o umjetničkom obrazovanju, o tome smo već nekoliko puta razgovarali i sa vama osobno gospodine državni tajniče i na Odboru za znanost, obrazovanje i kulturu jer smatramo da ćemo donošenjem tog zakona zapravo zaokružiti cjelokupno zakonodavstvo koje se tiče obrazovanja u Republici Hrvatske a i na neki način ujednačiti standarde i u tom području. kao predsjednik Hrvatskog društva glazbenih i plesnih …/Govornik se ne razumije./… apsolutno dajem potporu a sasvim sigurno da ćemo mi i sudjelovati ja se nadam kao jedan od sudionika i u izradi toga prijedloga programa. Dajemo vam punu potporu tome i ja sam siguran da će to biti jednako ovako kvalitetno napravljeno kao što je ovaj zakon i stoga sve pohvale i Agenciji za strukovno obrazovanje koja je dala veliki doprinos i ministarstvu i svima onima koji su sudjelovali u izradi ovako jednog doista sveobuhvatnog i kvalitetnog prijedloga zakona. Hvala lijepo. Uvažena zastupnica Vesna Škulić. Izvolite. **Škulić, Vesna (SDP)** Hvala. Gospodine potpredsjedniče, državni tajniče odnosno državni tajnici sa suradnicima. I meni je drago da vidim prijedlog ovog zakona tu na našim klupama. Međutim, ja ću biti jako kratka i pokušat ću onako u par crtica skrenuti pozornost na učenike koji se nalaze u rehabilitacijskim centrima, koji se uglavnom u procesu profesionalne rehabilitacije uključuju u strukovna zanimanja. Nažalost, strukovno obrazovanje nije u skladu sa tržištem rada tako da često se obrazuju za nepostojeća zanimanja. Recimo, kao što su sada slijepi još uvijek za telefoniste jer znamo do kuda je otišla tehnologija a da ne kažem za obućare i sve ono ostalo. Trebalo bi se voditi računa što sa završenim učenicima. U Hrvatskoj je u kategoriji osoba s invaliditetom 66% završilo strukovnu školu a 78% se vodi u evidenciji nezaposlenih više od godinu dana. Nažalost, to ne znači da se ovih 22% da su se zaposlili već su uglavnom završili u sustavu socijalne skrbi odnosno primaju osobnu invalidninu. Mišljenja sam da bi se trebalo na određeni način umrežiti ministarstvo ali ovdje dolazi do preklapanja ne dva nego tri ministarstva, Ministarstva obrazovanja, Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi i Ministarstva gospodarstva jer učenici se kažem nalaze u rehabilitacijskim centrima, Hrvatski zavod za zapošljavanje i Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje radi stvaranja preduvjeta zapošljavanja učenika s teškoćama u razvoju. U jednom istraživanju Hrvatskog zavoda za zapošljavanja i Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta 74% poslodavaca nema iskustva u zapošljavanju osoba s invaliditetom i zbog toga je potrebno razvijati socijalni dijalog koji se ovdje tako često spominjao. Također, upozoravam na činjenicu da kada su u pitanju centri za rehabilitaciju u kojima se, oprostite državni tajniče molim vas da je ovo jako bitno. Dakle, kada su u pitanju. Oprostite, kolega Matušić, vjerujem da to možete obaviti i kasnije. Dakle, kada su u pitanju centri za rehabilitaciju u kojima se obrazuju učenici s teškoćama u razvoju dolazi do preklapanja nadležnosti dvaju i triju ministarstava, to sam već rekla. isto tako upozoravam da je česta upitna razina znanja učenika s teškoćama u razvoju, ne zbog njihove invalidnosti već zbog pristupa učenicima s teškoćama u razvoju. Učenici u ovom slučaju žive, idu u školu i obavljaju praksu, sve na istom mjestu. Recimo, Centar Dubrava. Tamo djeca dakle i žive, i hrane se, dakle na internatu su i idu na praksu. Zbog toga molim državni tajniče da uvažite sve ovo navedeno iz razloga da dođemo do što kvalitetnijeg zakona koji će obuhvatiti sve i dati jednake mogućnosti i tijekom stjecanja obrazovanja i tijekom zapošljavanja primjereno svim kategorijama učenika uključujući i ona koja se obrazuju za pomoćna zanimanja a to su djeca s intelektualnim teškoćama. Mislim da bi bilo dobro da se i oni uključe obzirom da njihovo obrazovanje čini mi se traje negdje dvije ili tri godine i upravo da se na neki način uključi i Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje da opet ne postanu socijalni slučajevi. Hvala vam lijepa. Zahvaljujem. I uvažena zastupnica Željana Kalaš. Izvolite. **Podrug, Željana (HDZ)** Hvala. Gospodine potpredsjedniče, uvaženi državni tajnici, gospođe i gospodo zastupnici. Mislim da je iznimno važno ponoviti nešto što smo rijetki od nas u raspravama danas spominjali a to je da donošenje ovog zakona zapravo u svom djelokrugu ima tri četvrtine, točnije 75% kao što je državni tajnik rekao svih učenika srednjih škola jer samo 25% njih ide u gimnazije. Iz navedenih brojki jasno proizlazi kolika je važnost donošenja ovog zakona. Stoga izražavam svoje zadovoljstvo jer mi se čini da u izlaganjima svih zastupnika se vidjelo jedno jedinstvo koje će čini se u konačnici podržati donošenje ovoga zakona u ovoj formi. Koliko se sjećam Obrtnička komora je jednu od proteklih godina proglasila godinom strukovnog obrazovanja dajući prioritet toj temi i u svijetlu hrvatskog pristupanja Europskoj uniji. Tu inicijativu simbolično je poduprla i Vlada davanjem naknadnih sredstava za projekte i unapređenje i promocije strukovnog obrazovanja. Kako smo već čuli od državnog tajnika, Strategija strukovnog obrazovanja je izrađena a danas je usklađujemo s pravnom stečevinom Europske unije po kojem se eto baš u članku 2. govori o mogućnosti školovanja osobe iz I kada smo već na temi stečevina Europske unije pa i na globalnim dostignućima stalno govorimo o Finskoj, Irskoj, Estoniji, Južnoj Koreji kao gospodarskim čudima. No, brzi gospodarski rast kod njih se nije dogodio čudom. Mislim da su shvatili da naglasak moraju staviti na znanje i obrazovanje. Na Međunarodnoj konferenciji u Zagrebu o strukovnom obrazovanju jasno je upućen apel da se strukovno obrazovanje u Hrvatskoj podigne na višu razinu kako bi pratilo razvoj tehnologije i tržišta. I čini mi se da strukovno obrazovanje osobito od otvaranja pregovora za pristupanje Republike Hrvatske Europskoj uniji stalno bilježi iznimno dinamičnu aktivnost. Ističem pritom i važnost odnosno značaj otvaranja šesnaest centara novih tehnologija kao centara izvrsnosti u Republici Hrvatskoj i čestitam vam na tome. I ovdje jasno želim reći da to nije jedan od razloga jer možda jedan od glavnih radi čega ću podržati ovaj kompleksan Prijedlog zakona o strukovnom obrazovanju. Poštovane zastupnice i zastupnici. Složit ćete se sa mnom kada kažem da je strukovno obrazovanje preduvjet za konkurentnost. I stoga, ako želimo biti konkurentni u uvjetima ubrzane globalizacije, strukovnog obrazovanja, znanja i istraživanja nikako ne mogu dobiti nikakvu alternativu. stranog investitora u Dalmaciji koji mi se požalio da za realizaciju ulaganja nema radnika sa zanimanjima koja su im potrebna za rad, pa je ujedno i zaključio da je u Hrvatskoj lakše dobiti ulaganje u financijski osiguravateljski sektor nego za proizvodne green field investicije za koje mu nedostaje stručnih radnika. Važno je također reći da reforma strukovnog obrazovanja dolazi odozdo iz struke i zapravo čini mi se da nije nametnuta kao što se možda u našim raspravama čini za ostale segmente obrazovanja. I na kraju, želim reći samo nekoliko komentara koji na tragu moje teze u u prethodnoj raspravi da je put prema Hrvatskoj kao društvu znanja izuzetno mukotrpan i dugotrajan. Naime, zbog malog broja učenika u pojedinim programima, nema udžbenika za pojedine stručne predmete srednjih strukovnih škola. Također, u posljednje vrijeme sve se više širi nekorištenje udžbenika u nastavnom procesu, osobito u srednjim školama, ta je pojava osobito izražena u srednjim strukovnim školama i čini mi se da to ne bi bilo zabrinjavajuće kad bi se umjesto udžbenika koristili suvremeniji multimedijski izvori znanja. Međutim, udžbenici se u praksi čini mi se najčešće nadomještaju bilješkama s nastavničkih predavanja, što je potpuno neprihvatljivo s gledišta suvremene nastave i vraća u tehnologiju obrazovnog procesa davno prevladane nepouzdane izvore znanja. Mislim da je tu pojavu i njezine posljedice potrebno posebno istražiti i prevladati. Hvala lijepo.

dali dosta korisnih prijedloga i ja obećavam da ćemo već sutra uzeti fonogram sa ove rasprave i ekipa koja je do sada radila na pripremi prijedloga zakona, dakle ovo povjerenstvo već od ponedjeljka nastavlja prema svemu ovomu što je ovdje izrečeno skupa sa ostalima pripremati Konačan prijedlog zakona o strukovnom obrazovanju i već početkom sljedeće sjednice, od 15. siječnja na dalje, mi ćemo vam dostaviti konačan prijedlog. Doći će pred vas ponovno nadam se još bolji Konačan prijedlog Konačan prijedlog zakona o strukovnom obrazovanju. Dopustite da kratko samo odgovorim na ovo što ste u zadnjem trenutku rekli, nešto malo u replikama na izlaganje gospodina zastupnika Heffera. Dakle, kada je riječ o državnoj maturi, ne čudi me da ste postavili takvo pitanje jer iz tog pitanja se vidi da niste u cijelost informirani o tomu kako će se provesti državna matura, jednako kao što svojevremeno učenici nisu bili u cijelosti informirani, pa su zbog toga postavljali razna pitanja. Svakako se potrudite da vam donesem i brošure ususret državnoj maturi da ih osobno možete pročitati pa ćete vidjeti kako je sve postavljeno, ali evo kratka informacija. Dakle, već donošenjem Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi u članku 82. mi smo rekli kako se završava srednje obrazovanje. Ja ću se fokusirati sada znači na učenike strukovnih škola. Učenici strukovnih škola svoje obrazovanje za razliku od nekadašnjih vremena kada završe 4. razred, onda su pristupali završnom ispitu. Taj završni ispit sastajao se od izrade i obrane završnoga rada za što su dobivali jednu ocjenu, sastojao se od pismenoga i usmenoga iz hrvatskoga jezika i sastajao se iz ispita iz stručno teorijskih sadržaja. Jedan završni ispit koji je trebao biti kruna njihovom obrazovanju, i poslije toga su oni mogli ići na tržište rada, dobivali su svoju svjedodžbu od škole, a koji su željeli nastavljati obrazovanje u obrazovnoj vertikali, polagali su prijemne ispite na stručnim studijima, na fakultetima kako je to već išlo. Sada ovim zakonskim rješenjem uvođenjem državne mature, njihova završnost izgleda ovako. Dakle, svi oni učenici koji su u četverogodišnjim strukovnim školama, završe svoj 4. razred izlaze na svoj ispit, a on se sastoji samo od izrade i obrane završnoga rada. Time oni dobivaju svoju završnost i mogu otići na tržište rada. Pitanje je što je bilo teže? Ono prethodno ili ovo sada, pa hvala Bogu ovo sada. Za one učenike koji žele nastaviti obrazovanje u obrazovnoj vertikali, kada izrade i obrane svoj završni rad ako se žele kandidirati za bilo bilo koji studijski program, oni prijavljuju polaganje ispita državne mature na jednoj od dviju razina. Dakle, na osnovnoj ili na višoj razini. Što će prijaviti? Ono što fakultet koji žele upisati ili studijski program koji žele upisati traži. Međutim, za razliko od nekadašnjih vremena kada su oni morali sami pripremati za prijemne ispite na fakultetima, dakle otići ili u Pučko otvoreno učilište pa dva tjedna ostati tamo, platiti naravno tu uslugu, prolaziti određene programe da bi se što bolje pripremili, opet im nitko nije jamčio da će 100% i uspjeti. Ali taj napor su morali uložiti. Drugi način je mogao biti da će se samostalno pripremati, dakle pojačano raditi kod kuće, netko će im pomagati. Treće je da možda plate nekome instrukcije. Dakle, poprilično je teško bilo. Sada, upravo ono što vi pitate, dakle sada im mi to nudimo da naprave u našim školama. Dakle, prvo da ne plate, drugo da im to predaju taj dio programa, prođu s njima njihovi profesori koji su im predavali i koji najbolje znaju što su oni znali u prvom, u drugom razredu, sa čime bolje barataju, sa čime slabije i i na tragu toga, oni s njima rade operativne programe koje će provesti tijekom njihovoga trećega i četvrtoga razreda do onog vremena kada će polagati državnu maturu. Dakle, sada im se sve osigurava u školi, ne moraju plaćati i potpuno su spremni. Treće, dakle kada polože ispite državne mature eventualno ako neki studentski program traži pojedini izborni predmet, najveći dio prema dosadašnjim pokazateljima temeljem jedne analize jednoga traženja izjava, dobar dio studijskih programa kaže koristiti ćemo rezultate državne mature u prihvaćanju učenika na pojedine studije. Naravno, neki će provoditi određene provjere, pa tako recimo na umjetničkim akademijama moraju provjeriti darovitost i to se državnom maturom provjeriti ne može. Na stomatologiji će provjeriti sitnu motoriku radi toga što je to jako bitno, a na državnoj maturi se to provjeriti neće niti može i Dakle, sada su učenici naših četverogodišnjih strukovnih škola po svim tim pitanjima u bitno povoljnijem položaju nego što su nekada prije bili. Mi smo im dakle poslali brošure o kojima govorim, koje ću uručiti i vama. Mi smo održali 522 prezentacije s početka ove školske godine u svim našim školama srednjim kod učenika 3. razreda. Poslije toga smo krenuli u razgovore sa našim ravnateljima i nastavnicima po regijama i to je sada trenutno u tijeku i s proljeća će biti još jedna brošura koja će koja će zapravo na neki način iznivelirati ove podatke koje smo do sada dobivali, ako negdje bude nekakvih sitnih korekcija da ta informacija nam tako otiđe našim učenicima. I ono što je važno naglasiti, ove školske godine, dakle u travnju mjesecu započinje provodi se probna državna matura, a prvo polaganje državne mature je tek 2010. godine. Dakle, želimo učiniti sve pripreme da znaju kako to sve jasno izgleda, sve podesiti da ne bi bilo nikakvih nejasnoća u tom trenutku. Poštovani potpredsjedniče Hrvatskoga sabora evo nakon ovog objašnjenja ja vam više ne bih ništa dodao. Još jedan puta bih se samo zahvalio svima koji su sudjelovali u raspravi i na ovu temu nadam se da ćemo se vidjeti s početka nove sjednice u siječnju mjesecu. Hvala lijepa. Zahvaljujem. Zaključujem raspravu. Glasovat ćemo kad se steknu